Sada ćemo prijeći na - Prijedlog odluke o proglašenju „Dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata“. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, vlada je predložila ovu Odluku na temelju članka 129. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akta primili ste poštom, raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ratne veterane. Izvješća Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Zoran Komar državni tajnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Pred vama je Prijedlog proglašenja Dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata, poticaj ovome prijedlogu došao je od Hrvatskog društva logoraša Srpskih koncentracijskih logora, a podsjetit ću samo u najkraćim crtama koji razlozi postoje da se 14. kolovoza doista proglasi danom sjećanja. Kroz 60 Srpskih koncentracijskih logora tijekom Hrvatskih branitelja i civila, koji su u logorima bili zatočeni duže vrijeme, najmanje 3 ili više dana i imaju potvrđen status zatočenika prema Zakonu o pravima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Ukupan broj osoba koje su bile u nekom od oblika neprijateljskog zatočeništva procjenjuje se na nekoliko desetaka tisuća. Od 7666 njih 219 bilo je mlađe od 19 godina a 424 starije od 60. Među zatočenicima bile su i 932 žene, najveći broj njih bio je u zatočeništvu između jednog mjeseca i godine dana. Prema podacima koji nisu potpuni procjenjuje se da je oko 300 osoba u zatočeništvu izgubilo život, ti podaci nisu potpuni zato što se jedan dio njih još danas vodi kao nestalih. Najveći broj nasilno odvedenih završio je u logorima i zatvorima u Srbiji, Crnoj gori, Bosni i Hercegovini, te na bivšim okupiranim područjima Hrvatske. 14. kolovoza je dan kada je iz Srpskih logora izašla najveća skupina zatočenika njih 662 većinom Hrvatskih branitelja, to je čuvena razmjena u Nemetivnu po principu svi za sve. slijedom svega navedenoga Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da dan 14. kolovoza proglasi „Danom sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskoga rata“ kako bi se odalo dostojno priznanje stradanjima i žrtvi svih zatočenika logora tijekom Domovinskog rata. Hvala lijepa. DA li žele predstavnici Odbora uzeti riječ? DA Gospodin Ante Kotromanović, predsjednik Odbora za ratne veterane. Izvolite.

koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 11. ožujka 2010. godine. Odbor je prijedlog odluke razmotrio u funkciji matičnog radnog tijelo sukladno odredbi članka 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora. U raspravi članovi Odbora podržali su prijedlog odluke te naglasili da je to hvalevrijedna inicijativa. Izražena je zabrinutost jer još uvijek ne raspolažemo sa egzaktnim i točnim podacima o broju i strukturi zatočenika. Naglašena je potreba za sankcioniranjem odgovornih osoba, te je predloženo da Odbor donese zaključak kojim bi od nadležnih tijela državno odvjetništvo, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, zatražilo informacije i podatke o poduzetim izvršenim radnjama na procesuiranju i sankcioniranju odgovornih osoba te konačno ustrojavanje evidencije o broju i strukturi zatočenih osoba. Izražena je bojazan da se i druge skupine branitelja i stradalnika, nestalnih i smrtno stradalih da se ne bi javile sa svojim inicijativama, što bi nas dovelo u drugu krajnost. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Odluke o proglašenju Dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata. (HDZ)** Hvala lijepa. Prelazimo na raspravu po Klubovima. U ime Kluba HDZ-a gospodin zastupnik Petar Mlinarić. Izvolite.

Hrvatsko društvo logoraša Srpskih koncentracijskih logora već duže vrijeme razmišlja da svi logoraši imaju dan sjećanja da se ne zaboravi. Taj dan bi bio radni dan, a logoraši bi ga obilježavali polaganjem vijenaca i paljenju svijeću na masovnim grobnicama svojih najmilijih i svojih suboraca. 14. kolovoz bio bi dan svih logoraša Republike Hrvatske koji je Vlada Republike Hrvatske prihvatila sa zadovoljstvom i stavila predmet u saborsku proceduru. Toga dana 1992. godine izašla je najveća grupa logoraša njih, odnosno bolje rečeno nas 780 iz Srpskih koncentracijskih logora. I sam sam toga dana izišao iz logora Srijemska Mitrovica nakon punih 9 mjeseci strave i torture, taj dan nam je svima drugi rođendan. Ipak smo svi ponosni što smo bili logoraši a imali smo malo više sreće od naših prijatelja, onih koji su podlegli od silnih batinanja i premlaćivanja. Mi smo ipak generacija kojoj se posrećilo da budemo ti koji smo stvorili neovisnu, demokratsku i samostalnu Republiku Hrvatsku. Mnogima to nije uspjelo stoljećima. Mi smo na sreću imali pravog vođu koji je sve Hrvate okupio pod jednu zastavu hrvatsku u osobi doktora Franje Tuđmana. 8 stoljeća su generacije Hrvata težile da imaju svoju državu. I mi smo ti koji smo je stvorili generacija Hrvatskih branitelja iz 1991. godine. Svih onih koji su založili svoje živote, dijelove tijela za lijepu našu. 7 tisuća 666 je ukupan broj osoba koji je ostvario status zatočenika neprijateljskih logora. To su oni koji su proveli tri ili više dana u spomenutim logorima. U strukturi ove brojke je 219 osoba mlađih od 18 godina. Oko 30 tisuća ljudi je prošlo kroz neprijateljske logore, zatočene su 932 žene, a njih 449 su bile starije od 60 godina. Oko 300 ljudi je umrlo, odnosno ubijeno, a preko 3 tisuće je umrlo od posljedica zatočeništva. U 60 logora su odvođeni zarobljeni Hrvati što na prostore bivše Jugoslavije, u Srbiju, u Bosnu i Hercegovinu u okupirana hrvatska područja. Ne smijemo zaboraviti da su za vrijeme ratnih djelovanja u Vukovaru poginulo 360 branitelja i tisuću 500 civila, da bi po padu Vukovara srpski agresor ubijao bespomoćne branitelje i civile. Dakle, na kraju je poginulo i ubijeno 921 branitelj i 3 tisuće 500 civila. Za taj zločin po padu Vukovara nitko ne odgovara. U logoru su ljudi sistematski mučeni i ubijani u cilju etničkog čišćenja. Tada smo shvatili da smo samo broj koji može a ne mora preživjeti. Oni koji su odgovorni za vođenje i držanje srpskih koncentracijskih logora su mješavina JNA, oficira, vojnika, milicija, SUP, milicija SAO krajine, jedinice srpske teritorijalne obrane i različite paravojne postrojbe. Zatočenici su bili branitelji, djeca, žene i starci. U situaciji obespravljenosti i izvrgnutosti okrutnog postupka svaki logoraš na početku osjeća mješavinu egzistencijalnog straha i strepnje pred nadolazećim. Logorašev psihički život nakon nekog vremena provedenog u logoru postaje potpuno različitim od onog prije logora. Preživjeli logoraši nakon logora svu tu psihološku dramu nose sa sobom. Sve njihove patnje kao i patnje stradanja onih s kojima su ih dijelili postaju sastavnica njihovog života. Zbog toga poslije logora oni na psihološkom planu svoj socijalni svijet ne doživljavaju isto. Nije najvažnija činjenica što su počinitelji zločina Srbija žrtve Hrvati i da se zločin doista dogodio, da su zločinci većina žrtava još živi a pravda nije zadovoljena. Svi koji su prošli kroz srpske koncentracijske logore dosta su uništenog zdravlja i većina njih uopće ne odlazi liječniku na preglede, jer ne osjeća neke velike tegobe od svih tortura koje su prošli. Toliko im je uništeno zdravlja da su se jednostavno pomirili sa sudbinom i odlaze polako jedan po jedan. U Vukovaru svaka kuća, svaka zgrada, svaki stan ima svoju tragičnu priču i tragičan završetak. Moramo spomenuti one koji nisu dočekali slobodu i neovisnu Hrvatsku, sve majke i roditelje i obitelji poginulih i odvedenih ni do danas im nema traga. Želja nam je svima da pronađu svoje najmilije i da prije smrti mogu doći na grob svome djetetu, položiti cvijeće i zapaliti svijeću. Do sada je ekshumirano 3 tisuće osoba a još se vodi oko tisuću 100 nestalih osoba. A 400 nestalih osoba je s prostora Vukovara. Zato zbog svega navedenog podržimo dan sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata. To je najmanje što im možemo priuštiti. Hvala. Hvala. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Ante Kotromanović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Gospodine tajniče, kolege zastupnici. Čuli ste kolegu Mlinarića kako je govorio i o vlastitim iskustvima koje je proživio kroz jedan ili više koncentracijskih logora tamo gdje je bio. Tako da ja apsolutno podržavam ovu inicijativu i poticaja od Društva logoraša. I šteta što na jedan način i nismo i prije obilježili tako da imamo dan sjećanja na sve zatočene pripadnike bilo civile, bilo pripadnike Hrvatske vojske, bilo pripadnike MUP-a koji su bili prošli kroz ovu silu koncentracijskih logora. A vidjeli ste tamo ako ste čitali zaključke odbora negdje oko 60-ak koncentracijskih logora bilo je na području nekoliko država. Da je oko 30-ak tisuća ljudi prošlo kroz te logore. To su strašni podaci, vrlo mučni podaci. I kada sve to skupa gledamo da je preko 200 ljudi mlađih bilo od 10 godina, da su kroz logore pošle 932 žene. Meni je žao što se malo o tome zna, malo se govori. Mi ne znamo u kakvom su stanju te žene u kakvom su stanju ta djeca u psihofizičkom, zdravstvenom. Da li dovoljno vodimo skrb i brigu o njima, jer to su stvarno teške i nevjerojatne traume koje su ti ljudi prošli. A imamo i te podatke da je oko 300 ljudi ubijeno u tim logorima, a oko 3 tisuće je umrlo od posljedica zatočeništva. Pitanje, naravno svi ti ljudi koji su prošli sve te logore u kakvom su danas stanju? Pitanje od kojih bolesti oni umiru, što njih napada? Imamo jedan podatak to sam negdje iskopao, da je u Sarajevu koji je bio u potpunom okruženju kod ljudi koji su branili Sarajevo da je nevjerojatno povećan broj tumora, napada tumora na te ljude koji su bili u okruženju, zato što čovjek nije životinja, čovjek naravno naravno ne može u stalnom kontinuitetu u tim životinjskim uvjetima i imati taj instinkt i osjećaj borbe za opstanak kao što imaju životinje u prirodi. Tako da ja mislim da i ovdje moramo dati silnu pozornost upravo na ovo, na zdravstvenu zaštitu branitelja, na zdravstvenu zaštitu svih onih koji su prošli kroz razne logore, koji su prošli kroz razne traume. I zato ću se zalagati i predložit ćemo ovdje u Saboru da raspravljamo o rezoluciji o zdravstvenoj zaštiti branitelja. A ja sam to već prije nagovijesti da bi bilo dobro i pametno da imamo jedan veliki rehabilitacijski centar. Ja sam spomenuo Duilovo kao primjera radi koja je sjajna pozicija, koji je u vlasništvu države, a nosioci mogu biti 4 ministarstva koji mogu osigurati određena sredstva da imamo rehabilitacijski centar za branitelje i sve druge ljude na području Republike Hrvatske gdje bi se radila rehabilitacija klasična. Jer nemamo dovoljno mjesta ni sada u ovim centrima koje imamo. Gdje bi radili preventivne preglede za one ljude koji su bili branitelji svih tipova, da tako kažem, gdje bi dubinski snimili u kakvom se stanju nalaze i kakvog su zdravlja sada ljudi koji su bili u Domovinskom ratu. Imam podatak da je prošle godine 364 čovjeka umrlo u Zagrebu od 42 do 47 godina i oni su bili branitelji a da mi ne znamo od čega su umrli. I to su ozbiljni podaci. Ja mislim da bi bilo dobro da svi skupi napravimo jedan dobar i sastanak i da razmislimo o tome i da na tom prostoru ili bilo kojem drugom prostoru, to nije bitno, napravimo nešto što se zove rehabilitacijski centar gdje bi omogućili tu bolju zdravstvenu zaštitu branitelja koja je apsolutno u jednom vrlo teškom i upitnom stanju. Mi smo imali odbor jer smo stvarno jednoglasno to podržali i tu se nije imalo što dodati na ovo što je rekao državni tajnik i nenačelno tu obvezali Državno odvjetništvo da izvijesti odbor o broju podnesenih kaznenih prijava protiv počinitelja kaznenih djela nad zatočenicima srpskih kontracionih logora te njihovih paravojnih postrojbi na području Republike Hrvatske, Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Također smo obvezali Ministarstvo pravosuđa da izvijesti odbor o broju i strukturi pravomoćnih presuda osuđujućih i oslobađajućih donesenih protiv počinitelja kaznenih djela nad zatočenicima srpskih koncentracijskih logora. Također smo obvezali Ministarstvo branitelja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti da izvijesti odbor o mogućnosti, načinu i vremenu ustroja točne evidencije i to je ono što je nama sada čini mi se problem u ukupnom broju i strukturi zatočenih osoba koje su bile u nekom koje su bile u nekom od oblika neprijateljskog zatočenja. To je za nas vrlo važno. Ja se nadam da će to sva tri ministarstva u vrlo kratkom periodu dostaviti nekakvu informaciju, izvješće odboru da bi mogli određene dalje imati korake koje smo planirali napraviti po pitanju ove teme. Naravno da klub SDP-a će podržati da podupre dan sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora i da to kažem kako sam rekao nemam što posebno za dodati. I zato ću samo još jednu riječ na kraju reći, zato je vrlo bitno da razgovaramo o tome registru branitelja. Ovi ljudi koji su prošli sve to skupa skupa i neki su dobili status branitelji, neki možda nisu ali oni su apsolutno ljudi koji su zaslužili da im skinemo kapu za ono sve što su napravili i za ono sve kroz što su prošli. I zato je dobro da napravimo tu nekakvu selekciju, da napravimo sistematizaciju po ustrojbenim cjelinama, da vidimo tko točno, gdje je tko bio i što je radio i da bi na kraju mogli biti zadovoljni. I da ovi ljudi koji su bili u Domovinskom ratu, da ljudi koji su prošli ove sve stvari mogu na miru imati svoj jedan miran život i posvetiti se obitelji i onim stvarima koje su bitne i važne za njih same. Ja ću završiti svoju raspravu i naravno da kažem da ćemo to poduprijeti. Gospodine predsjedniče, hvala puno. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite.

Pred nama je na oko tek jedan formalan prijedlog koji bi što se barem ovoga doma tiče trebao ispuniti jednu zadaću kako bismo se mogli i kao zemlja i kao narod, i kao zastupnici u Hrvatskom saboru barem simbolično odužiti svima koji su prošli pakao logora i na taj način zadužili domovinu. Međutim, bio bih nesretan osobno kad bi samo na tome ostalo jer bi to bila forma koju ispunjavajući zapravo dovodimo u rang nekih tehničkih odluka. Ima neko prokletstvo na našim prostorima, na prostorima u kojima smo živjeli, u državnim zajednicama zadnjih barem 70, 80 godina gdje je svaki konflikt nosio sa sobom jedno nevjerojatno zločinstvo, zločinstvo sabiranja i zatočivanja ljudi kojima ne samo da je oduzimano pravo da budu osobe, kojima je ne samo oduzimana sloboda nego nerijetko sve što imaju uključujući i život. Dolazim iz nacionalne manjine koja je zbog počinjenih zločinstava tijekom drugog svjetskog rata platila kolektivnu cijenu, cijenu kolektivne krivice, između ostaloga i tako što je na području bivše Jugoslavije bilo osnovano više od 70 sabirnih radnih koncentracijskih logora za pripadnike njemačke nacionalne manjine. O tome se dugo šutjelo, to se drugo prešućivalo jer bio je to standard, bila je to zadaća tadašnje historiografije jer se znalo da prešućivanjem sudbine nekih naroda ili etničkih skupina jeste zapravo najgori i najteži udarac njihovom postojanju. Dolazeći iz nacionalne manjine čijih je više od stotinu tisuća članova, pripadnika prošlo pakao koncentracijskih logora od 1944. do 1948. godine s punim pravom želim se zgroziti nad tom bolesnom navadom na Balkanu da se baš svaki konflikt garnira tim najgorim zločinstvom, tim neljudskim postupkom prema ratnome zarobljeniku, prema civilu, prema djetetu, prema onome tko je na neprijateljskoj strani. I žao mi je što nitko nije ostao čistih ruku. Žao mi je što ni mi nismo u tome ostali čistih ruku. Međutim, valja reći da je to zlo koje je osnovalo šezdesetak raznih sabirnih koncentracijskih logora za uglavnom nesrbe ali i mnoge Srbe koji nisu htjeli pristati na Miloševićev koncept velike Srbije pod svaku cijenu pa pod cijenu rata i ubijanja svih onih drugih koji tako ne misle jeste zločinstvo koje se ne smije zaboraviti nikada. Sjećam se kao jučer kad su se moji prijatelji sretni što su živi ostali vraćali iz Stajićeva. Bio je to logor jedan od zloglasnih teritorija na teritoriju Vojvodine koji su srpske vojne i paravojne vlasti pod patronatom politike osnovale da bi zatočile, ponizile i ubile ako treba sve one koje su pohvatali kao životinje i odveli u zatočeništvo. Glavu dolje, ruke na leđa. Bila je to monstruozna rečenica koju su slušali zatočenici svaki dan, živeći u neljudskim uvjetima bivšim farmi bez vrata i prozora na golome betonu sabijeni kao stoka. Odvođeni na likvidacije, ponižavani na najgore moguće načine, prokazivani, objeđivani, tučeni. Vukovar je nažalost regrutirao najviše zatočenika tih logora u Vojvodini. Velika je to rana i Vukovaru i cijeloj istočnoj Slavoniji i čitavome Podunavlju iz kojega su ljudi kao stoka odvedeni bez ikakvih prava, mnogi bez ikakve niti osnovane niti neosnovane krivnje i odvedeni u nepoznato od kojih se mnogi nisu ni vratili. Takva je bila i Manjača, takva je bila i Glina, takav je bio i Knin. Koliko je njih do smrti, pretučeno u razmjenama kući vraćeno, u cvijetu mladosti izgubilo razum, oduzelo sebi život, ostali zauvijek potrošeni, ubijeni iznutra, zadobili za vazda ranu i na duši i na tijelu. Neki od njih nisu mogli izdržati, sami su sebi oduzimali živote. Neki od njih su zbog posttraumatskoga sindroma nažalost ne htijući zagorčali život i sebi i svojim obiteljima i onima koji su ih voljeli i okruživali, sve zato jer su prošli pakao, jer su prošli torture i najgore neljudske tretmane. Bio je to rat nažalost u kojemu se nije poštivalo međunarodno pravo, međunarodno ratno pravo u kojemu je zarobljenik tretiran ne kao čovjek nego kao netko koga treba uništiti. Oni koji su preživjeli kažu da su zadovoljni opsegom prava koje su stekli, koja su im priznata. Nisu sretni što još uvijek politika odbija omogućiti im da stave spomen obilježja tamo gdje su stradali. Ni njima nije lako. Najgore je onima koji su svoje izgubili upravo u tim logorima. Ali nije zlo nažalost bilo samo tamo. Mi se moramo danas sjetiti i Dretelja i Lore, naših rana, naše sramote. I Gojka Vulovića i svih Gojka Vulovića koji samo zato što su neki bili na njih ljubomorni, kivni, zli, izgubiše živote od ruke naših momaka. No nema kolektivne krivice, to su Nijemci naučili jako dobro, to su i Hrvati učili i naučili jako dobro. Nema kolektivne krivice ni kod Srba ni kod nikoga drugoga. Svaki zločinac ima ime i prezime i dok je živ, dok se za njega zna valja ga goniti i u tome ne treba posustati.I proces pomirenja ne može i ne smije obuhvatiti one koji su krivi za smrt i ratne zločine, radilo se o ovim ili onim žrtvama. U ime Kluba Hrvatske narodne stranke naravno podržat ćemo ovaj prijedlog, jer želimo da se komemorira žrtva svih onih koji su prošli kroz logore, ali ovdje kažemo nije dobro govoriti o neprijateljskim logorima jer ne postoje prijateljski logori. To su zatočenici koncentracijskih logora. Kao što komemoriramo svaku žrtvu, svakoga onoga tko je u ime domovine Hrvatske morao proći torturu i Mitrovice i Stajiće, Manjače, Gline, Gvozda, Knina, moramo staviti ruku na srce i reći naša je sućut i svima drugima koji su prošli kroz logore koje su vodili pripadnici naše vojske, koje su vodili pripadnici Hrvatskoga vijeća obrane i zbog kojih smo se osramotili do neba. Bogdo da ih nikad bilo nije. Ali moramo biti svjesni da naš prioritet mora ići prema svima koji su bezdušno, neljudski poniženi, uhićeni, sabrani, zatočeni, mučeni, ubijani, a neki od njih nasreću preživješe i vratiše se kući. Nema prijateljskih logora, nijedan nije takav. Svi su neprijatelji prema čovječnosti, prema čovjeku, prema njegovu dostojanstvu. Svako zatočenje koje nije popraćeno sudskim postupkom u kojemu će se dokazati krivica jeste zatočenje protiv slobode čovjeka, protiv njegova dostojanstva i zato ne činimo razliku. Sjetimo se onih koji su nam najbliži, za koje najviše i najbolje znademo, ali ne zaboravimo ni ostale. Hvala lijepo. Hvala lijepa. U ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice zastupnice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog odluke o proglašenju dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata. rata očito kod govornika i prije mene izaziva zaista jedne duboke emocije, jednu sućut prema ljudima koji su prošli strahote logora u kojima nisu oduzimani samo životi. U tom paklu je prije svega bio napad, odnosno uništava i ljudsko dostojanstvo i ljudski ponosa. S obzirom da imam poprilično godina i da s obzirom na ovu temu i naslov koji ovdje stoji, te obrazloženje na zadnjoj stranici ovoga prijedloga moram se sjetiti mnogih zatočenika koje sam poznavao, bivao na razmjenama zarobljenika u Dragaliću kod Slavonskog Broda, kod Nove Gradiške, pardon. Zatim, svojim sam očima vidio zarobljenike ili zatočenike koji su autobusom iz Hrvatske Kostajnice preveženi na Manjaču. Vidio sam njihova lica. Sjećam se i slike iz Nemetina prilikom razmjene o kojoj se ovdje govori, najvećoj razmjeni svi za sve koja je obavljena u Nemetinu kod Osijeka 14. kolovoza '92. Ali se sjećam tada i tople riječi dobrodošlice i ohrabrenja prije svega našega generala Branimira Glavaša koji je bio tom prilikom tamo. I sada kada govorimo ovako emotivno poput kolege Beusa o svim stradanjima ljudi koji su prošli te logore i kada vidimo prvu rečenicu u obrazloženju ovoga prijedloga, a koja glasi "Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora pokrenulo je inicijativu za proglašenje 14. kolovoza danom danom svih logoraša Republike Hrvatske srpskih koncentracijskih logora u znak sjećanja na izlazak najvećeg broja hrvatskih branitelja i civila iz zatočeništva." Pitam se je li ova prva rečenica obrazloženja u korelaciji, u sukladnosti sa samim nazivom prijedloga, dakle dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora iako se u obrazloženju isključivo naglašava, dakle srpskih logora. Nije li ovakva formulacija neprijateljski logori sukladna sa formulacijama u našim udžbenicima povijesti u kojima vrlo često ja sam to već citirao ovdje kada je bilo riječi o udžbenicima vrlo često se zamagljuju razlozi i uzroci obrambenog i oslobodilačkog Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj. I sada pitam i sebe i vas je li ovih 7666 ljudi koji su prošli logore pročitavši jučerašnji tisak u kojemu piše Hrvatska ipak povlači tužbu za genocid. Šta oni misle o tom naslovu u jučerašnjem dnevnom tisku? Ljudi koji su prošli logore, a čuo sam što se tamo događalo i mnogi su mi ispričali da su liječeni u Brodskoj bolnici a da im dijagnozu ne znamo, kako reče Kotromanović. Dakle, ljudi koji su bolesni, a dijagnoze, ni najmodernija medicina im ne može naći. Čuo sam ispovijest logoraša i iz Omarske naših koji su bili tamo. Tamo gdje je ubijen svećenik Šimić iz Ljubije, koji su posipani motornim uljem, pregorjelim motornim uljem a onda izlagani vrelini sunca da bi a ne davši im ni kap vode, da bi za nekoliko sati da kažem umrli, skapali na dvorištu logora. Zaista su metode koje su tamo primjenjivane rekao bih domišljatije od onih turskih metoda i onoga zuluma koji je vladao u turskoj carevini. Ljudskoj opakosti i zloći zaista je mašta toliko radila da je to nevjerojatno. Broj samoubojstava branitelja i onih koji su bili zatočeni u srpskim koncentracijskim logorima se približava broju 1600. Dakle, 1600 ljudi je oduzelo sebi život. Od čega su oni bolesni? Zbog čega je nastao poremećaj da kažem svijesti? Pa jasno da je stres ili stresna situacija uzrokovala i ono što je učinjeno, a što mnogi nikada nisu ni rekli nikome, pa čak ni svojoj užoj obitelji što se tamo događalo prouzročila i suicide i sve on što se događa danas u društvu sa tim ljudima kojima je zaista bilo oduzeto najosnovnije ljudsko dostojanstvo i ponos. Zbog toga jasno je da klub HDSSB-a nema ništa protiv. Dapače, da se obilježi kao dakle Dan sjećanja na zatočenike logora Domovinskog rata. Ali ova formulacija neprijateljski zaista je ovako uopćena i nedovoljno definirana, a jasno se u obrazloženju, dakle ono što ostaje i što nikada neće uglavnom se iščitavati kao prijedlog nego samo kao naslov jasno se kaže da predlaže ovaj dan sjećanja predlažu ljudi koji su prošli srpske koncentracijske logore. Jasno da pijetet prema svima koji su nedužni doživjeli slično treba postojati. To nitko ne negira i točno je da svaki zločin ima ime i prezime, ali brojka koja se ovdje spominje od 7 tisuća 666 ljudi nas obvezuje, obvezuje nas da damo poseban znamen njima, upravo u obliku ovoga dana sjećanja na zatočenike zatočenike logora tijekom Domovinskog rata, samo pitanje je treba li to nazvati pravim imenom ili nekako drugačije. Mislim da je ovo ime preuopćeno i nedovoljno detektira i nedovoljno definira gdje su ti ljudi bili i što su tamo proživjeli. mediji elektronski i ostali ipak prodiru i donose nam strašne slike iz …/Govornik se ne razumije./…, iz iračkog zatvora, odnosno američkog u Bagdadu,

koji su htjeli i smogli snage da o tome govore su strašniji negoli ono što je kamera zabilježila tamo u …/Govornik I zato kažem ponavljam zaista kako ti ljudi, evo čiji se broj ovdje navodi, gledaju upravo na jučerašnji naslovnice jučerašnjih tiskovina u kojima kaže evo Hrvatska povlači tužbu za …/Govornik se ne razumije./… Je li to priznanje da toga nije bilo? Šta to mi radimo? Jer je to kontradiktorno. Danas usvajamo svi ovdje jednoglasno odluku o proglašenju Dana sjećanja na zatočenike, a jučer Hrvatska povlači tužbu za genocid. Hvala vam lijepo. To ćete vi riješiti gospodo koji protestirate ovdje. Ja sam za obilježavanje Dana sjećanja na zatočenike. Hvala lijepo. Imamo dvije prijave ispravaka navoda. Najprije uvaženi kolega Kotromanović. Izvolite kolega. **Kotromanović, Ante (SDP)** Ja sam repliku. ali mogu ispraviti evo netočan navod vezano za ovu nesretnu tužbu. Vlada ni predsjednik države nisu rekli da će oni povući tu tužbu, to je špekulacija novina, a usput već kad sam uzeo riječ ja ću reći kolegi Grubišić koji je liječnik i dobro je da imamo više liječnika u Saboru koji će me razumjeti ovo o čemu govorim, prošlost je iza nas. Ajmo se okrenuti budućnosti, vidjeti kako pomoći ovim ljudima, kako im pomoći da imaju što kvalitetniji život, što bolji život, kako im omogućiti da imaju što bolju i bržu zdravstvenu zaštitu, čekaju liječnički pregled po 6, 7 mjeseci kao u logoru, to je meni bitno i važno u svemu tom, i ja se nadam da ćemo o tome mi raspravljati u Saboru, da ćemo po uzoru na Izrael, Ameriku i druge zemlje napraviti rehabilitacijski centar za branitelje gdje ćemo im omogućiti kvalitetnu, brzu, dostupnu zdravstvenu zaštitu i to će biti najbolja pomoć njima. Hvala. lijepo. Malo je bila, malo ispravka pa malo replike. Boro, moramo se držati Poslovnika, ali imamo i prijavu ispravka navoda uvaženog kolege Vidovića. Izvolite kolega. Pa netočno je dovođenje u neposrednu vezu i u stvari koje samo naoko jesu u vezi. Jedno je činjenica zaborava ili nezaborava, u ovom slučaju zahtjev za utvrđivanjem dana sjećanja na žrtve sa jednom političkom inicijativom koja, evo čuli smo je daleko od toga da se realizira, dakle povlačenje, mogućeg povlačenja tužbe genocida. To su potpuno različite stvari. Sjećanje nije, odnosno povlačenje te tužbe ne bi ni u kom slučaju značilo automatski kao što to implicira kolega u svom navodu, zaborav ili na bilo koji način oprost od krivičnog krivičnog gonjenja onih koji su te zločine počinili, ali postoji jedna temporalna dimenzija, postoji budućnost jer mi ne smijemo i ne možemo biti taoci prošlosti ma kako ona grozna ili kako ona dobra bila. Prošlost je jedna dimenzija, budućnost i stvaranje uvjeta da se to nikada nikome i nigdje više ne dogodi je nešto sasvim drugo. lijepo. Vjerujem da ovo što je sad otvoreno da je to jedna tema o kojoj ćemo mi posebno raspravljati, jer ona se mora i …/Govornik se ne razumije./… zasigurno kroz različite kontekste inicijative i predlažem da se mi vratimo onome što je na dnevnom redu. A prijavu za pojedinačnu raspravu podnio je uvaženi kolega zastupnik Petar Mlinarić. Izvolite kolega Mlinarić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja ću se samo malo osvrnuti još na stvari koje su prošli logoraši da zašto pobolijevaju kasnije, zašto odlaze jedan po jedan, onoga dana kad smo bili zarobljeni ugledali smo, bio sam iznenađen, nisu gledali na ženu ni na djecu, tjerali su nas ravno ulicom, tamo su čekali mnogi poznati ljudi u vojnim odorama, imali su kape vezene petokrake, šinjele, automatske puške i jednostavno sam stao kad su vojne odore obukli, nisam vjerovao da su to ljudi koji su tamo …/Govornik se ne razumije./… radili, koji su s nama igrali nogomet, koji su se s nama družili. Još je bilo teže ako su vas poznavali, ako ste bili s njima dobri još je, moj susjed je imao 20 godina, jedan ga njegov vršnjak uzeo, onako za leđa i odveo ga točno u grupu koja ni danas se ne zna za njega. Mene je također jedan izdvojio kojeg sam dobro poznavao, ali evo na sreću možda jedan od tisuću uspio sam se vratiti kad nije on, jednostavno njegovu pažnju sam iskoristio, nepažnju i vratio sam se u autobus, a taj koji me upravo izdvojio danas se neki savjetnici hvale da su njegov prijatelj, osuđen je na 5 godina, ali je pobjegao u Banja Luku, bilo je tu još ljudi, ali ne možemo reći da su svi Srbi, čestitih ljudi, bilo je s nama ljudi koji su branili ovu domovinu, danas su oni branitelji priznati ljudi, danas primaju mirovine, a bilo je je puno civila Srba koji su s nama dijelili zlo i dobro, znači zločinac je zločinac a da ne govorimo da su svi Srbi zločinci, ne daj Bože. Znači bili su s nama jedan dio koji su se osjećali da brane svoju državu. Došli smo i izašli iz zgrade "Commerca" koja je već gorila. Neki su se počeli gušiti, bilo je tamo 100 ranjenika. Na polju smo izašli, već su bili ekipa JNA, Novosadska televizija, Beogradska televizija, autobusi i s nama su polako u autobuse. Prvo je bilo odvajanje. Te noći iz "Commerca" nestalo je negdje oko 80 ljudi, a bilo ih je negdje 600 u "Commercu". To su bili mahom ranjenici i pronađeno je jedino 28 njih tu na lovačkoj farmi "Ovčara" iza Borova Sela dok za drugima još tragamo. prolazili smo Trpinjskom cestom. Naši prijatelji koji su do jučer radili s nama, grebali su po autobusu, vikali: "Dajte da im mi sudimo." Došli smo navečer u srpski Miletić, u noći. Onda su tu izvodili, to je bilo batinjanje da nismo jedan drugog mogli prepoznati. Neki su i ostali, ako je tko krenuo lijevo i desno on je bio pokošen. I tu su nas onda vezali i do Srijemske Mitrovice. Prvo što je bilo jedan kolega je bio već jednostavno izgubio svijest, pričao je nesuvislo i oni su ga na licu mjesta dok su se vrata otvorila ubili i normalno da smo mi već vidjeli da neće biti dobro. Odveli su nas na neko igralište u Mitrovici, rukometno, i tamo pustili su razglase gdje se čula pucnjava, jauci i rekli su: "Evo sad vi dolazite na red." Mislim to je bilo psihičko jednostavno maltretiranje, a onda dalje svih 9 mjeseci bilo je tortura. Onda su nas iz Mitrovice vozili u Niš, tamo su nas vezali žicom dvoje po dvoje gdje su nam sve ruke. I došli smo u Aleksinac gdje su igrom slučaja prije toga 27 godina služio vojsku, gdje sam bio kapetan nogometne ekipe. Bili smo prvaci, nosili su me na rukama i starješine i vojnici, a onda nakon 27 godina dolazim u istu spavaonu gdje su nas čitav dan tukli i mlatili. I kad smo išli za Niš onda su nas onim električnim pendrecima tjerali u autobus. Kad smo došli u Niš, špalir policajaca veliki sa pendrecima i svaki je morao proći kroz taj špalir. Evo, da ne pričam što je bilo unutra kad smo došli u zgradu. Svakodnevno ide ekipa i od sobe do sobe izvlači po 5,6. Da ne pričam kad je bilo priznanje, međunarodno priznanje Hrvatske cijelu noć su nas tukli, nije bilo onoga, morali smo i ležati i lajati na plafon i svega je bilo. Mislim stvarno su nam došli i ono dušeka što smo jeli izvrnuli, one vrećice koje smo imali sve su pobacali. Bili su ljuti, vidjeli smo da se nešto dobro događa, ali nismo znali, poslije smo tek čuli. I kažem, u samoj sobi jedan je dečko od batina umro, drugi je otišao na ispitivanje nije se vratio. Treći opet, rekli su samo da mu je srce otišlo i tako. Ta ispitivanja su bila sa pendrecima, bilo je jako teško. U samicama smo morali biti u čarapama, nismo mogli biti u cipelama. cipelama. Veliki je snijeg bio, prozor je bio otvoren i tako. Mislim evo, kažem da sve što se prošlo, ali najteže je da smo ostavili jedan veliki dio naših kolega koji evo nisu, koji su podlegli nisu izdržali od batina. Kažem, sve ovo što je bilo ne može se zaboraviti. Nikom se ne treba svetiti, zakon ima. A kažem da se to nikad više ne dogodi, da naša djeca i sva druga pokoljenja žive u miru, da žive u ljubavi, da ne mrzimo jedan drugoga. I kažem, mi ono što nosimo u sebi, što smo, imamo i mane neke. Kad smo došli iz logora onda smo, sjednem u tramvaj ovdje, stalno razmišljamo nešto, 3,4 stanice prođemo onda se tek sjetimo da smo trebali izaći. Jedno 6 mjeseci nismo došli k sebi. Nešto su nam stavljali u hranu, nismo bili jednostavno sposobni sami sa sobom puno vladati. Nakon 6 mjeseci smo tek dolazili k sebi. I evo, to je moj doprinos i želim da nadalje ovaj dan nam jednostavno potvrdite. To je naš dan gdje smo mi u svojim mislima i puno nam je lakše kad evo nekad malo se ispričamo jedni drugima, onda nam je lakše ne nosimo sve one ožiljke koje smo tamo stekli. Hvala lijepa. Hvala kolega Mlinarić. Za repliku se prijavio kolega Davor Huška. Izvolite kolega. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Evo, nadovezat ću se na ovu raspravu

u tom logoru su prošli deseci i stotine zatočenika. Mnogi među njima su stradali, ali isto tako nažalost za 21 osobom još uvijek se traga. Među tom 21 osobom treba svakako istaknuti dr. Ivana Šretara koji je bio u logoru "Vučju", koji je mučen u logoru "Vučju", koji je navodno ubijen i proglašen je mrtvim nakon toga, nakon što je izveden iz logora "Vučje". I za njegovim ostacima i za ostacima još 20 zatočenika logora "Vučja" još uvijek se traga. Nemamo informacije gdje se oni nalaze, nemamo mogućnosti da im zapalimo svijeću, da im odnesemo cvijeće u različitim prigodama kad se sjećamo naših pokojnih i poginulih. Zato molim ministarstvo, a znam da radi punom parom na traženju nestalih osoba, da posebnu pažnju se posveti upravo osobama koje su nestale iz zatočeništva iz različitih srpskih koncentracijskih logora. Da što prije dođemo do informacija gdje su njihovi ostaci da ih dostojno sahranimo. istaknuti još jedan zaključak Odbora za ratne veterane i molim stvarno i Državno odvjetništvo i Ministarstvo pravosuđa da nas izvijesti, i odbor i ovdje nazočne saborske zastupnike o broju podnesenih kaznenih prijava protiv počinitelja kaznenih djela nad zatočenicima srpskih koncentracijskih logora. Isto tako da izvijesti o broju i strukturi pravomoćnih presuda donesenih protiv počinitelja kaznenih djela nad zatočenicima srpskih koncentracijskih logora. Nažalost, znamo da veliki broj ljudi koji su krivi, koji su bili u logorima nisu nikad odgovarali i zadnja je prilika da i oni ugledaju lice pravosuđa i lice pravde i da odgovaraju za ono što su učinili. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, kolega Mlinarić. Izvolite kolega. **Mlinarić, Petar (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Samo sam nešto ispustio da sve ove zločine koji su bili, to ne može rješavati Savo Štrbac, to treba naše pravosuđe rješavati, imamo zakone i sve, ali ne moramo čekati 20 godina, jer mnogi roditelji neće dočekati, neće saznati sudbinu svoje djece, ne znaju gdje su šta su, a mnogi se šetaju danas prkosno u našoj Hrvatskoj i kažu evo mi smo svoje obavili. Pa evo, molim ipak da se poduzme nešto da se pravda zadovolji. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Kolega Ivan Bogović, se sljedeći prijavio za raspravu izvolite kolega. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog odluke o proglašenju dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata. Obzirom da su bila već mnoga izlaganja posebno me potreslo izlaganje gospodina Mlinarića koji na žalost proživio je te torture kao i mnogi drugi kroz neprijateljske logore. Osobno sam imao priliku prisustvovati jednoj razmjeni i upravo ovo što je kolega Mlinarić rekao govorili su ti ljudi koji su tom prigodom bili razmijenjeni, ali ipak sretni što su ugledali slobodu i što su došli na slobodni dio Republike Hrvatske. Prijedlogom ove Odluke odaje se priznanje patnjama, stradanjima, i žrtvi svih zatočenika tijekom Domovinskog rata kao što je rečeno kroz 60 srpskih koncentracijskih logora na teritoriju Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne gore i na privremeno okupiranim područjima Republike Hrvatske pretpostavlja se da je prošlo oko 30 tisuća zatočenika, od kojih je oko 300 ubijeno u logorima, a oko 3 tisuće ih je umrlo od posljedica zatočenja. Poznato nam je 7666 osoba ostvarila status zatočenika neprijateljskih logora, proveli su u logorima 3 ili više dana, od toga broja 219 je bilo mlađe od 18 godina, 449 starijih osoba od 60 godina i 932 osobe su bile žene. Obzirom da dolazim iz kraja koje također je stradalo u Domovinskom ratu, to je bivša općina Slunj, koji danas čine grad Slunj, općina Cetingrad i Rakovica, 12 tisuća 91 stanovnika nesrpsko stanovništvo prognano je u cijelosti, i također dali smo određenu žrtvu pri stvaranju Republike Hrvatske, pa ću samo napomenuti neke brojke. 258 poginulih branitelja i civila smo imali, 193 ranjena branitelja i civila 264 zarobljena i zatočena branitelja i civila, to je više od 2% ukupnog broja stanovništva i na žalost 15 branitelja i civila još uvijek se vodi kao nestali. Naravno da ćemo se svi složiti da kolektivne odgovornosti nema, ali obzirom da većina onih koji su počinili zločine nije procesuirana, i mi smo dali prilog tome da svi oni koji su učinili zločine, da se to zabilježi i zapiše i evo upravo u knjizi koja se zove „Zločin bez kazne“ a koja će ugledati svjetlo dana kroz koja 2 do 3 mjeseca biti će zapisano i argumentirano sva ona dokumentacija koju smo mi prikupili o događanjima tijekom Domovinskog rata na području bivše općine Slunj. Dakle, 14. kolovoz 1992. iz Srpskih koncentracijskih logora izašla je najveća skupina zatočenika njih 662, većinom Hrvatskih branitelja. Temeljem razmjene svih za sve dogovorene u Budimpešti između Vlade Republike Hrvatske i tadašnje Vlade Savezne Republike Jugoslavije, a razmjena je izvršena u Nemetinu. Sve ostale razmjene su dogovarane i obavljane na razno raznim mjestima na području Republike Hrvatske. U znak sjećanja na ovu veliku razmjenu i stradanja zatočenika u Srpskim koncentracijskim logorima, Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora, taj dan obilježava kao dan svih logoraša Srpskih koncentracijskih logora u Republici Hrvatskoj. Najmanje što možemo učiniti za osobe koje su prošle kroz neprijateljske logore proglasiti 14. kolovoz danom sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata i naravno da podržavamo donošenje ove Odluke. Hvala lijepa. Za raspravu se prijavio i uvaženi kolega Daniel Srb. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo, poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Prije svega želim reći da podržavam Odluku o danu sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora, ali smatram da bi isto tako i naziv trebao biti drugačiji, izražavajući prije svega pijetet prema žrtvama, tih logora, smatram da bi se trebalo zvati Dan sjećanja na žrtve, a i zatočenici su žrtve, ali isto tako da treba imati, isto hrabrosti reći da se radilo o Srpskim koncentracijskim logorima pa i sukladno društvu logoraša koji upravo takvo ime i novi i koji danas obilježava Dan svih logoraša Srpskih koncentracijskih logora u Republici Hrvatskoj. uz podršku ovoj inicijativi treba danas reći i to kako se mogu danas osjećati sve te žrtve Srpskih koncentracijskih logora kada imaju prilike vidjeti kakva je primjerice jučer vođena ovdje u Hrvatskom saboru o onim gospodarskim subjektima koji predstavljaju budućnost Države na koji način se oni izgube a kako se u takvim uvjetima osjećaju oni koji su prošli kroz Srpske koncentracijske logore samo zato što su bili počesto i druge nacionalnosti. Ali mi danas živimo u vremenu kada se na žalost novci iz državnog proračuna dijele prema nacionalnoj pripadnosti, pa tako imamo slučajeve da su općine, općine, primjerice Borovo selo, Trpinja, Markušica, Negoslavci ili u južnoj Hrvatskoj primjerice Civljane, Kistanje, Biskupija itd., posebice financirane iz državnog proračuna Republike Hrvatske i da se na tome vidi da se veliki novci iz Državnog proračuna upućuju općinama u kojima je većinsko stanovništvo iz redova nacionalne manjine, ali pri tome ona susjedna u kojima žive ljudi koji su bili zatočeni ne dobivaju novce iz državnog proračuna. To je nešto što je i politički i civilizacijski ne prihvatljivo i o čemu treba ovdje otvoreno progovoriti. Ne treba se čuditi stoga što ima i veliki broj slučajeva iznimnog nezadovoljstva, suicida, PTSP-a među populacijom koje su žrtve koncentracijskih logora. Izražavajući u konačnici poštovanje prema svim tim žrtvama, želim ovoj inicijativi dati potporu, jer smatram da treba biti u Hrvatskoj jedan dan u kojem ćemo se sjećati na žrtve srpskih koncentracijskih logora. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo kolega zastupniče. Idući se za raspravu prijavio uvaženi kolega Josip Đakić. Izvolite kolega Đakić. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pred nama je inicijativa Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora sa prijedlogom Odluka o danu proglašenju dana sjećanja zatočenih ne prijateljskih logora tijekom Domovinskog rata. Ta inicijativa pretočena je u ovaj prijedlog odluke kojom će 14. kolovoza biti dan kada će se obilježavati i sjećati na sve strahote koje su Hrvatski branitelji i civili doživjeli doživjeli kroz 60-ak srpskih koncentracijskih logora u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na okupiranom teritoriju Republike Hrvatske. Kroz te logore prošlo je oko 30-ak tisuća hrvatskih državljana, najviše Hrvatskih branitelja, a onda i civila, 666 ih je po zakonu imalo tri ili više dana pa je ostvarilo zakonskih status hrvatskoga zatočenika neprijateljskih logora. Strahote koje su proveli i doživjeli od psihičkih do fizičkih maltretiranja, premlaćivanja, gaženja i ubojstava, zasigurno su da čovjek ne bi poželio nikome. 300 njih je skončalo od premlaćivanja i batina u logorima. I to jasno govori o cilju i namjeri koja je zasigurno bila genocidna. Cilj i namjera onih koji su zapovijedali i u Mitrovici, i u Nišu, i u Aleksincu, i u Stajićevu, i na Manjači i u Morinju zasigurno je bila istrijebiti taj hrvatski puk, istrijebiti Hrvatske branitelje. I zato ovaj Prijedlog Vladine odluke o danu sjećanja zasigurno treba biti i treba se sjećati i ne treba zaboraviti. Jer tko zaboravlja povijest prisiljen je na ponavljanje. Ponavljanje ovakvih strahota hrvatskom narodu ne treba. Doživljavanju ovakvih strahota nijednom hrvatskom državljaninu ni bilo kojem drugom sigurno ne treba. Sve ovo što su proživjeli kroz vrijeme koje su proveli, desetke tisuća ovih ljudi koji su imali svoje dostojanstvo, koji su ponižavani i omalovažavani, prebijani i gaženi moraju se sjećati. Ali mi isto tako moramo znati da je tri tisuće koji su izašli ... toga tih dana umrlo od posljedica. I to je još teže kada s time živimo danas, da umiru zato što su bili prebijeni, zato što su bili zgaženi, zato što im je bilo dostojanstvo oduzeto, zato što nisu i zakonska prava imali. I pitamo se danas stvarno koliko je tih koji su odgovorni, a danas slobodno šetaju Hrvatskoj. Iako naši zakoni govore o tome da abolicija ih ne oslobađa mogućnosti kaznenog progona od počinjenih djela, nego samo zbog učešća u neprijateljskoj vojsci i učešća u okupaciji a ne i zbog djela koji su počinili. I stoga smo kao odbor i pitali i tražili i zasigurno ćemo inzistirati na tome da se svi oni koji su počinili djela, koji su učestvovali u njima, koji su zapovijedali da budu privedeni licu pravde, da budu pravedno kažnjeni i da budu proglašeni krivima. 219 mlađih od 18 godina je provelo u tim logorima, 444 stariji od 60 godina, 932 žene. Sve to govori da je i u svim ovim i u Mitrovici, i u Nišu, i u Aleksincu, i Stajićevu i Manjači i Morinju i na zasigurno počinjen genocid. Zasigurno genocid bez presedana. Sve ove brojke govore. A definicija genocida je sljedeća, kao dio čina napravljenog sa namjerom da se uništi u potpunosti ili djelomično, nacionalno, etničko, rasno ili regioznu grupu, zapovijedi da se članovi skupine ubijaju ili da im se nanose teške tjelesne ozljede ili da im se teško narušava tjelesno ili duševno zdravlje. Definicija genocida jasno je upisana u svim ovim ljudima koji su proživljavali te logore i ne može biti nagodba s nikim. Stoga i ovaj dan sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora 14. kolovoza kada je najveća skupina razmijenjena u akciji "Svi za sve" zasigurno će biti još dodatni poticaj da genocid mora biti osuđen i da mora biti proglašen kao takvim, jer istovjetan čin kao i Bosni i Hercegovina kao i Hrvatska su jednaka strana medalje kada se tiče srpskih zločina koji su počinjeni i u jednoj i u drugoj državi. I stoga su oni definirani kroz definiciju genocida i tako će biti vjerujem sprovedeni. I zločinci koji danas uživaju slobodu u Republici Hrvatskoj a vjerujem da Državno odvjetništvo i naši organi gonjenja znaju za njih, samo ih trebamo potaći da što prije, što ažurnije učine sve kako bi bili privedeni licu pravde. Ja ne znam da li je Veljko Đakula zapovijedao Bučjem, ali znam da je puno stradalih u Bučju. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Dame i gospodo, upravo su nam se na galeriji pridružili članovi Izaslanstva Parlamenta Republike Latvije koji borave u službenom posjetu Saboru. Zadovoljstvo mi je da u vaše ime i u svoje ime mogu pozdraviti članove izaslanstva koje predvodi Predsjednik Parlamenta Republike Latvije njegova ekscelencija gospodin Gundars Daudze.

se pripreme za glasovanje. Evo još ima raspravu gospodin zastupnik Ivan Šantek. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Evo, imao sam takav život da sam imao sreću ili nesreću da budem jedan od ovih 7 tisuća 666 zatočenih branitelja. Imao sam sreću ili nesreću da budem jedan od 49 zatočenika srpskog logora u Kninu koji je istog datuma 14. kolovoza ali godinu dana ranije razmijenjen u Tepljuhu dakle 14. kolovoza 1991. godine. Slušao sam danas ovu raspravu i u mislima sam se ustvari vratio na neki način u to vrijeme, u to vrijeme stradanja ljudi koji nisu bili zatočeni zato što su počinili neki osobni zločin pa evo sada trpe zbog toga nego jednostavno su bili zatočeni zbog toga što su branili napadnutu domovinu. I moram reći da se na neki način ovdje danas osjećam i uvrijeđen kada ljudi koji nisu iskusili tu patnju, to mučenje, to lomljenje udova, maltretiranje, prištekavanje na struju i ne znam što sve ne što smo mi prošli danas koriste ovu dobru inicijativu da bi ustvari govorili o dnevnoj politici, da bi možda pokušali na neki način sugerirati da bi se trebali možda čak i osvećivati, ili da preko nekih stvari ne bi trebali prijeći. Ono što mogu reći da sam ponosan što je većina nas logoraša se vratila kasnije u postrojbe hrvatske vojske i policije i što nitko od nas se nije osvećivao nego smo svoj posao odradili onako kako je od nas struka zahtijevala. Mi koji smo se vratili 14. kolovoza 91. iz kninskog koncentracijskog logora do današnjeg dana smo taj dan obilježavali kao svoj drugi rođendan, dakle 14. kolovoza smo se skupljali i govorili smo ovo je naš drugi rođendan i ustvari to je na neki način naša poluprivatna fešta, slavili smo rođendan. smatram da je upravo dobro odabran datum 14. kolovoza da bude i Nacionalni dan sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora upravo zato da to ne bi bila poluprivatna zabava zabava i obilježavanje nego jednostavno da to postane nešto što je Hrvatska država prepoznala i što će znati cijeniti. Moram se također složiti sa svojim prethodnicima i reći da mi je žao zbog jedne stvari. Meni osobno je žao što kapetan Dragan koji je bio zapovjednik toga logora u kojem su ljudi mučeni, u kojem su neki čak i umrli jednostavno nije dostupan hrvatskom pravosuđu jer smatram da svi mi nas 49 koji smo se do tog trenutka nalazili u tom logoru mu imamo šta reći, a koliko sam čuo svi smo još hvala Bogu živi i upravo bi morali zbog toga svjedočiti da se ne zaboravi jer kao što sama inicijativa kaže ovo je dan sjećanja, ovo nije dan prizivanja osvete. Ovo je ono u skladu i sa riječima dobro poznatog političara Martina Luthera Kinga koji je rekao: "Oprostiti ne znači zaboraviti šta se dogodilo nego jednostavno znači da to što se dogodilo više nije prepreka gradnji budućnosti.". Evo, sa tim riječima ja ću završiti svoju raspravu. Podržat ću ovu inicijativu, smatram da je hvale vrijedna. I još jednom ću apelirati na kolege, nemojmo tuđu muku koristiti za dnevnu politiku. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo kasnije. Hvala.